Доброго ранку, шановні колеги! Доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за", зеленої, першої зліва, із застосуванням сенсорної кнопки. Готові реєструватись?

У залі зареєстровано 237 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у двох наших колег, у двох народних депутатів України, Вадима Владиславовича Новинського (Оплески) і Максима Васильовича Павлюка (Оплески). Я вітаю вас! Бажаю успіхів і від себе, і від колег, і здоров'я обов'язково. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них. До слова запрошується народний депутат України Цимбалюк Михайло Михайлович. Реєстраційний номер 2195-П. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановні українці! Нині для влади і для всього українського народу наступає час істини. Нині Конституційний Суд розпочинає слухання щодо скасування Закону про землю, який був проголосований і ухвалений Верховною Радою і підписаний Президентом ще минулого року, в період пандемії, коли українці не могли прийти і висловити свою позицію стосовно відкриття так званого ринку землі. Чи зможе Конституційний Суд, вірніше судді Конституційного Суду, реально, не під тиском влади, прийняти рішення згідно чинного законодавства? За дослідженням наших юристів 22 статті Конституції були порушенні при ухваленні цього законопроекту. Наступна річ. 1 червня цього року фермери, представники громадськості і фракція "Батьківщина" подали документи в Центральну виборчу комісію з вимогою 11 тисяч громадян як ініціативної групи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питання, чи погоджуються українці продавати землі сільськогосподарського призначення комусь іншому, крім держави Україна. І ми вважаємо, що Центральна виборча комісія має протягом 10 днів, як говорить Закон про референдум, дати дозвіл ініціативній групі збирати підписи для проведення всеукраїнського референдуму з цього важливого питання. Ми твердо віримо, що Президент Зеленський, який обіцяв народу України народовладдя, виконає свій обов'язок, і це питання буде винесено на всеукраїнський референдум. Прошу підтримати проект постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Дубіль Валерій Олександрович. До слова запрошується народний депутат України Лабунська Анжела Вікторівна. Народний депутат Кабаченко Володимир Вікторович. Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, шановні колеги! Я зараз не про всеукраїнський референдум і не про 12 тисяч людей ініціативної групи, які вже зібралися і вже виступили проти відкриття ринку землі. Я зараз не про Конституційний Суд, який вже почав розглядати подання щодо неконституційності законопроектів про відкриття ринку землі. Я зараз навіть не про порушення 22 статей Конституції, якими були порушені три законопроекти. Я про логіку. Логіка законопроекту 2195 вона дуже проста, вона змінює лише дві статті Земельного кодексу України. відміняє проведення офлайнових аукціонів, натомість вводить виключне право на проведення електронних торгів. Яким чином ми можемо сьогодні вводити виключне право на проведення електронних торгів за умови, що розповсюдження інтернету на території України становить 65 відсотків станом на сьогодні? Існує ціла урядова програма, яка говорить, що стовідсоткове покриття інтернетом території України буде до 2024 року, тобто за 3 роки від сьогодні. Принаймні треба ввести "Перехідні положення" в цей законопроект, які би відтермінували виключність проведення електронних торгів і компромісно запропонували два підходи як проведення електронних торгів, так і проведення офлайнових торгів. Це єдиний правильний момент і це те, що зможе допомогти цьому законопроекту на практиці бути корисним для абсолютно кожної людини, яка хоче приймати участь на електронних і на офлайнових торгах. Я вам дуже дякую за увагу. Я дуже сподіваюсь на вашу свідомість, я дуже сподіваюсь на те, що ви почули наші аргументи. Дуже дякую. Володимир Кабаченко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, не може бути успішна реформа, будь-яка успішна реформа, коли ми говоримо про те, що більшість громадян України не підтримують ринок землі. І, я впевнений, буде час через декілька років, коли громадяни будуть чітко знати, хто з депутатів голосував проти волі народу. На сьогоднішній день можна сказати, що "Батьківщина" єдина фракція, яка не голосувала за відкриття ринку землі. І зараз відбувається засідання Конституційного Суду, де саме "Батьківщина" і представники Асоціації фермерів, Юлія Тимошенко представляє безпосередньо позицію людей. Багато людей зібралось біля Конституційного Суду, багато позапарламентських партій, громадських організацій, і всі вони в одному пориві підтримують, що має бути проведений референдум. Адже Президент обіцяв запитати у громадян України, що робити із ключовими питаннями. А питання землі – це ключове, колеги. Це не просто земля це територія, це не просто товар – це засіб виробництва. Постійно земля буде давати врожай, постійно продовольча безпека буде залежати від тих, кому буде належати українська земля. Нам варто подумати і говорити з інвесторами про переробку. Нам варто говорити не про спекулянтів на українській землі, а про фермерів. Ми маємо розвивати наш фермерський устрій і робити все можливе, аби фермери могли брати кредити, аби фермери могли бути учасниками повноцінного ринку землі. І ці фермери вони будуть і зберігати поселенську мережу. Колеги, одумайтесь, що сьогодні ви робите! Прийде час, кожне прізвище ми занесемо в хату і покажемо, як діяли депутати по волі народу чи проти волі українського народу.

шановні громадяни України! Сьогодні дійсно історична подія для незалежної України. Сьогодні Конституційний Суд розпочав розгляд подання "Батьківщина", підтриманого нашим лідером Юлією Володимирівною Тимошенко, іншими членами парламенту стосовно скасування Закону про розпродаж української землі. Наш лідер знаходиться зараз в Конституційному Суді, відстоює право українських громадян, українського народу на володіння нашою українською землею. В той час, коли на сході України іде війна, на превеликий жаль, монобільшість намагається розпродати землю. У вівторок, 1 червня 2021 року, фракція "Батьківщина" подали до Центральної виборчої комісії разом із Асоціацією фермерів, аграріями, громадянами України документи про реєстрацію ініціативної групи. Було подано більше 11 тисяч заяв громадян, які хочуть зібрати підписи і відстоювати право українського народу на землю. На сьогоднішній день Президент Зеленський, Офіс Президента контролює більшість у Центральній виборчій комісії. І ми зараз побачимо, як пройде тест Президент Зеленський, чи дійсно він за народовладдя, чи дійсно він підтримує референдум, чи він боїться референдуму. Адже 79 відсотків громадян України виступають проти того, щоб продавати землю, 77 відсотків громадян України вимагають проведення референдуму. І тільки український народ повинен визначитися…

Шановний пане Голово, шановні пані та панове, дорогі громадяни України! Чому вносимо Постанову про скасування проголосованого без дозволу вас, громадян України, без вашого рішення розпродажу землі? Тому що ми, фракція "Батьківщина", чітко заявляємо про загрозу обезземелювання громадян України. Ми чітко заявляємо, що жодна корупційна тіньова схема на землі не ліквідована, землі, по суті, вам ще до кінця не передані, не передані всім об'єднаним територіальним громадам, вам, громадяни України. Чому так важливо, щоб сталося на землі порядок і закон, але українські закони, український порядок? Тому що це безцінний ресурс, який є і має залишатися в незалежній державі в розпорядженні, у володінні і користуванні громадян України. Саме тому сьогодні так б'ється за вас, за кожного з вас, громадяни України, Юлія Тимошенко в Конституційному Суді. Саме тому так важливо, щоб був оголошений, проведений чесний всеукраїнський референдум, на якому ви і тільки ви, громадяни України, вирішите, чи згодні ви, чи ні з розпродажем землі. Ви вирішите, як це передбачено Конституцією, і це право час повернути вам, громадянам України, повернути його раз і назавжди. Тут і зараз в рідній країні, ви, громадяни України, вирішуватиме, а влада має виконувати і в парламенті, і Президент, і уряд. Так ми бачимо, "Батьківщина", розвиток і встановлення справжньої соціальної європейської держави Україна. Слава Україні! Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет розглянув проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішення парламенту про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону 2195, які внесені народними депутатами Тимошенко та Цимбалюком, Дубілем, Лабунською, Кабаченком, Івченком та Кириленком, Пузійчуком та Наливайченком. Цими проектами постанов пропонується скасувати рішення про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону 2195, оскільки, як вказує переважна більшість авторів проектів постанов, цей закон, на їхню думку, був прийнятий з порушенням Регламенту Верховної Ради України. Отже, комітет ухвалив висновки на всі проекти постанов, реєстраційні номери є на екрані, і рекомендує парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цих проектів постанов. Дякую. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Є? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти.

слова запрошується народний депутат України Княжицький Микола Леонідович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні колеги, я попросив би залишати проходи вільними для того, щоб депутати могли вільно діставатися трибуни. Дякую. Шановні колеги, "Європейська солідарність" послідовно виступає за те, щоб українці були власниками своєї землі. Саме тому ми голосували за Закон про обіг земель, але саме тому ми сказали, що поки не проведена інвентаризація землі, говорити про розпродаж державної землі не просто передчасно, а злочинно, тому що досі ми не знаємо, скільки земель і в чиїй власності вони є в Україні. Очевидно, ми будемо підтримувати всі ці постанови. Будемо підтримувати, тому що твердо переконані, не можна роздавати землю всім підряд без жодних умов. Земля – це спосіб підняти середній клас України. Земля – це спосіб зробити українців багатими. Саме українці, які хочуть працювати фермерами і обробляти власну землю: з дотриманням агротехнічних норм, з досвідом обробки землі, з гарантією того, що ця земля не стане предметом спекуляції, саме ці українці мають бути хазяями землі. Цей закон прийнятий з глибокими порушеннями, фактично пропонує змінювати цільове призначення землі за будь-яким бажання, знімає державний контроль там, де це потрібно і посилює його там, де це не потрібно. Цей закон фактично дозволяє іноземцям без жодних умов стати власниками української землі. Саме тому "Європейська солідарність" буде робити все для того, щоб саме український фермер, український селянин, отримавши підтримку від держави, дбаючи про власну землю, став справжнім господарем української землі, а не спекулянти з цілого світу, а не величезні агрохолдинги без жодних обмежень з боку держави, а не ті, хто думає продати землю кому-завгодно лише для того, щоб наповнити свої корупційні кишені. Держава має допомогти українцям стати ефективними власниками власної землі. Голосуємо "за". Дякую.

Цей альтернативний шлях полягає в тому, що весь світ рухається в тому напрямку, що береже кожний клаптик землі. Кожний клаптик землі – це територія. Кожний клаптик землі – це продовольча безпека. Кожний клаптик землі – це зайнятість свого народу, своєї нації. Ми пропонуємо всебічний розвиток орендних відносин. Перше. Друге, що ми пропонуємо. Є люди, які хочуть продати свою землю, ми – але покупцем повинна бути держава або орган місцевого самоврядування, об'єднана територіальна громада. Створюємо в цьому залі реальний селянський земельний банк, наповнюємо державними коштами від приватизації – це джерело наповнення, і кредитуємо місцеві органи самоврядування для викупу земельних наділів тих людей, які хочуть продати, з послідуючою передачею в оренду землі, яка переходить в комунальну чи державну власність, яка сьогодні передаємо в оренду фермерам місцевим українським, національному фермеру для того, щоб розвивалося сільське господарство національне. Це національна безпека, це продовольча безпека, це територіальна цілісність. Друзі, це величезна зайнятість, бо в першу чергу будуть передавати на місцях своїм фермерам, а це приблизно сімейні ферми по розмірах, це так, як іде весь світ. Друзі, зайнятість – раз. Зайнятість своя, не в Польщі, не за кордоном на заробітках, як нищие, а вдома, тим самим, чим займаються в Польщі. Продовольча безпека – два, територіальна цілість – три. І від оренди землі гроші кожний день капають місцевій громаді на розвиток. Від купівлі-продажу громада і суспільство нічого не отримає. Давайте схаменемося і підтримаємо здоровий глузд. Дякую. Антон Поляков, Чернігівщина. Шановні колеги, в моєму розумінні ринок – це прозорість, це свобода, це конкурентність. Те, що зараз відбувається з нашою землею, і те, що буде відбуватися, це ніякий не ринок землі. Це рейдерське захоплення, яке відбувається і зараз, і до чого причетні багато депутатів, які присутні тут у залі і які вийдуть з цієї каденції новими агроолігархами. Тому давайте будемо казати правду. По цьому законопроекту, який був прийнятий на минулому тижні. В ньому зазначено, що продаж земельних ділянок за допомогою електронних аукціонів буде відбуватися. Але ж ми розуміємо, що інтернету немає у більшості сіл, я вже і не кажу про те, що телебачення українського немає в більшості сіл. Російське дивляться телебачення або білоруське, наприклад, на Чернігівщині. В торгах може приймати участь юридична особа, утворена іншим законодавством, або навіть взагалі іноземці. Так це та обіцянка, яку давали ви, що ви не будете продавати землю іноземцям, а вже зараз вони зможуть брати участь у цих торгах? Порядок реєстрації учасників торгів віднесено до повноважень Кабміну, а відомості про учасників торгів не можуть бути розголошені до завершення торгів. Друзі, так взагалі навіщо ці торги тоді? Просто роздавайте один одному цю землю за копійки і все. Навіщо влаштовувати цей цирк? Скасовано обговорення із громадськістю виставлення на продаж ділянок, призначених під забудову. Знову ж таки це порушення всіх конституційних прав наших громадян. Я не буду тут казати, як моя колежанка, про те, кого і в якій землі поховають, і які наслідки будуть у вас за цей законопроект, але прошу підтримати ці зрозумілі для всіх постанови. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, українці. Микола Задорожній, 162 округ, Сумщина. Минулого тижня я провів досить багато особистих зустрічей в сільських громадах мого округу і хотів би зазначити, що абсолютна більшість голів громад сільських територій, депутатський корпус закликали якнайшвидше підписати і ввести в дію законопроекти 2194 та 2195. Чому їм це потрібно? ми ввели земельну реформу в рамках децентралізації. Ми даємо громадам, особливо сільських територій, більше можливостей і більше повноважень. Я хочу привести приклади. За останні декілька місяців усі сільські громади мого округу, а саме: Чупахівська, Чернеччинська, Кириківська, Великописарівська, Грунська громади, атакувались певними спамерами. І намагались деякі непорядні люди забрати всі можливі землі, які передавались громадам. Спільними зусиллями нам вдалося це зупинити. На сьогоднішній день у громад є можливість розпоряджатися цією землею, і в громадах є можливість отримувати додаткові надходження для своїх громад і виконувати ті чи інші завдання, які ставлять жителі громад. Я закликаю всіх колег відхилити дані постанови і завершити земельну реформу. Дякую за увагу. Дякую. Переходимо до... Шахов – з мотивів, і після цього переходимо до голосування. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ви дійсно знаєте мою позицію: я проти продажу землі державної і за наповнення державного банку землі. Тому що сьогодні розбазарено вже все, залишилася тільки земля. І ще хочу додати, скажіть, будь ласка, зараз розбазарите землю, порозпродаєте. Коли діти будуть народжуватися, дай Бог, щоб держава соціально допомагала дівчатам народжувати, не за 25 тисяч гривень кесарево робила, і яким чином діти, генофонд нашої держави і звідки вони будуть отримувати цю землю, коли будуть?... Зараз вся земля розбазарена. Хто буде відповідати за те, що в українця не буде своєї рідної землі, клаптика землі, де він може працювати? Я в дитинстві працював на дачі, як говорилося, 6 соток землі, і вона нашу сім'ю годувала: картопля, овочі, фрукти і так далі. Всю зиму ми могли себе прогодувати, коли не було у батьків роботи. Зараз хто буде… Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Постанови проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (реєстраційний номер 2195-П). Прошу визначатись та голосувати.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

За-81 Рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 20.05.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту... Вибачте, перерва, да. Заява про перерву із заміною на виступ. Соболєв? Соболєв Сергій Владиславович.

Соболєв, "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" і партія "Батьківщина" так само, як наш лідер Юлія Тимошенко, послідовно всі ці десятиліття з моменту проголошення незалежності зробили все можливе для того, щоб сталінські часи в Україні ніколи не повторилися. Те, що в 90-ті роки кожен, хто бажає обробляти землю, отримав цю землю чи в довгострокову оренду з правом спадщини, як це отримали десятки тисяч фермерів, яких сьогодні ви примушуєте цю землю викуповувати на електронних аукціонах. Як мільйони наших громадян отримали ділянки під городництво, під садівництво, яких ви сьогодні примушуєте цими законами викуповувати ці ділянки, свої власні ділянки, які вони обробляють. Так само, як в 33-му році сталінський режим абсолютно чітко розумів: знищити Україну можна тільки знищивши селян, які обробляють свою власну землю. І саме колективізація привела до страшного Голодомору і занепаду України. Так само ви зараз пробуєте зробити все можливе для того, щоб земля була відібрана у тих, хто її обробляє, через банківські схеми, через схеми закладу землю, через схеми викупу її через іноземні в тому числі банківські установи. Ми цього не дозволимо. Саме в ці хвилини відкрилося засідання Конституційного Суду. Саме зараз Центральна виборча комісія ухвалює рішення про початок збору підписів по референдуму по захисту права селян і всіх, хто обробляє землю, на їх власну земельну ділянку. А не тих, хто буде скуповувати, відбирати цю землю через банківські брудні схеми, а далі перепродавати тим, хто ніколи не буде працювати на цій землі. Саме тому фракція "Батьківщина" і партія "Батьківщина" зроблять все можливе для того, щоб земля залишалася у власності тих, хто її обробляє. Ті, хто бажає її продати, мають право це зробити. Продати або муніципалітетам, або державі. Але знову ця земля повинна бути передана тим, хто її обробляє. За це стояла і стоїть фракція "Батьківщина". Ми зробимо все можливе, щоб захистити право наших людей на землю і володіння землею. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 20.05.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (реєстраційний номер 2689-П). До слова запрошується народний депутат України Забродський Михайло Віталійович. Шановні громадяни України! Шановні колеги! Нещодавно нами прийнятий важливий Закон України стосовно переслідування воєнних злочинців. Його суть повністю відповідає нашим спільним прагненням щодо наближення вітчизняного законодавства до положень міжнародного гуманітарного права. мову міжнародних документів, як виявляється, не завжди призводить до позитивного результату. Як зараз має себе відчувати командир, який своїм наказом посилає підлеглих в тому числі і на смерть? Чому попри принцип індивідуальної відповідальності, який закріплений, до речі, в нашій Конституції, командир повинен відповідати за дії підлеглих за схемою "знав або міг знати"? Які відчуття тепер мають з'явитися у Головнокомандувача Збройних Сил України, рахунок підлеглих якого йде на сотні тисяч? Лише чекати і молитися, щоб ніхто із них не виявився ґвалтівником або мародером. Ми говоримо про застосування норм міжнародного права, але будемо пам'ятати, що зміни ми з вами внесли саме у вітчизняне законодавство. Розумні доводи, які є цілком доречні в парламентській дискусії, не завжди можуть знайти розуміння в міському і районному суді, тому самому суді, який вже зараз відпускає дезертира, який залишив поле бою і свій підрозділ зі штрафом в 512 гривень. Необхідність вдосконалення закону, його руйнівну силу зараз відчувають і МВС, і Міністерство оборони України. Відповідну позицію займає і Офіс Президента. Як відомо, не помиляється лише той, хто нічого не робить. У нас ще є час і є процедурна можливість для доопрацювання закону. За нашим з вами рішенням доля сотень тисяч солдат і офіцерів нашої армії і флоту, бійців добровольчих формувань, всіх тих, дякуючи кому ми зараз спокійно працюємо, будемо сподіватися, на користь України. Прошу вас почути професійних військових і правоохоронців і підтримати постанову.

Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет розглянув проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (реєстраційний 2689), реєстраційний номер проекту Постанови 2689-П, внесений народними депутатами Забродським, Фединою та Павленком. Проект постанови пропонує скасувати рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону реєстраційний 2689, оскільки, як вказують автори проекту постанови, ухвалення цього рішення відбулось, на думку авторів, з порушенням вимог Регламенту Верховної Ради. Отже, у підсумку регламентний комітет ухвалив висновок на проект Постанови реєстраційний 2689-П і рекомендує парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проекту постанови. Дякую.

Гончаренко Олексій Олексійович. Геращенко? Геращенко Ірина Володимирівна. Шановні колеги, після Михайла Забродського я мушу тільки повторити позицію нашої фракції. Чи потрібно посилити відповідальність за військові злочини країни-агресора? Так. Кожен військовий злочинець має відповідати в українських і міжнародних судах, і дійсно для цього мало тільки кримінального права, це має визначатися міжнародним правом як військові злочини. В той же час законопроект, який має абсолютно правильну сутність і абсолютно правильну назву, на жаль, в деталях є таким, що може зашкодити Збройним Силам України. І ми щиро намагалися допрацювати його до другого читання, коли вказували вам на декілька дуже важливих деталей, які в першу чергу вдарять по владі. Я би хотіла, щоб ви почули, що сьогодні в Європейському суді з прав людини є маса позовів проти України, які подають навіть з окупованих Російською Федерацією територій громадяни, де вони намагаються на Україну, а не на Російську Федерацію перекласти відповідальність, наприклад, за майно, яке постраждало через збройний конфлікт, розв'язаний Російською Федерацією. Так само дуже небезпечним є норма відносно повернення до попередніх років. Друзі, ми повністю підтримуємо те, що всі військові злочинці, які ґвалтували, катували, вбивали українських військових і цивільне населення, мають за це відповідати. Але коли сьогодні ви законом покладаєте відповідальність, наприклад, за за знищене майно на українську армію, це може мати надзвичайно небезпечний прецедент. Тому ще раз до вас звертаємося, давайте розділимо військові злочини, військових злочинців, за яких має нести відповідальність Російська Федерація, країна-агресор, бойовики, які знаходяться повністю під контролем Кремля, і українська армія, яка захищає країну, яка насправді все робила з 14-го по 21-й рік, щоб зберегти наші території і наших громадян. І тому ми пропонуємо підтримати цю важливу постанову сьогодні пана Забродського, допрацювати законопроект, який чекають політв'язні… Доброго дня, шановні колеги! Я, на жаль, не можу підтримати цю постанову і закликаю вас її не підтримувати, колеги. 7 років, 7 років українські правозахисники документували найбільш нелюдські катування і знущання над військовополоненими, над цивільним населенням. 7 років вони чекали цього закону. 7 років його чекали чесні прокурори, які кажуть, що у них просто нема можливості кваліфікувати нормально і притягати до відповідальності всіх тих, хто винен в цих нелюдських катуваннях. Ми маємо зараз дати цьому закону дорогу в життя для того, щоби в тому числі показати нашим людям на непідконтрольних територіях, що ми дбаємо про них, що вони будуть захищені законом і що настане відповідальність за всі ті знущання, яких вони зазнали. Дякую дуже. МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, звертаю вашу увагу про те, що ми голосували за вказаний законопроект, згідно якого розглядається постанова, проти. Чому проти? Тому що всі виступи, які я чую сьогодні, вони не в повній мірі відповідають дійсності. Чому? Цим законом проходить, завертіть увагу, ратифікація Римського статуту. Римський статут або ратифікується на сто відсотків, тоді держава стає учасником процесу, якщо він ратифікується частково, то я згадую виступ керівника комітету, коли він кричав на емоціях і показував якісь папери, які йому рекомендували з ООН. Зверніть увагу, 7 років війни, питання відкрите? Відкрите. Притягуються до відповідальності? Притягуються. А де ті кримінальні провадження, які розказували на протязі 7 років бувший Генеральний прокурор, бувший Військовий прокурор? Де вони? До Гааги не попали? Та що, вони тоді брехали? Так давайте взаємозвірку зробимо, хто представляє Україну в Гаазі, які провадження є, які пропали і хто брехав. От в мене приходить на думку, яких ще реформ не хватає. Можна написати і законодавчо врегулювати, кому як подобається. Але з практичного досвіду, зрозумійте зрозумійте вірно, якщо намалювати його в телевізорі, а отримувати по радіо, то практичний досвід показує результат нуль і справ як не показалося в Гаазі за 7 років, так їх і не буде. я прошу все-таки звернути увагу народних депутатів і засікти час, півроку, щоб через півроку Верховна Рада запитала, де ж ті справи з новим законом, тоді це буде вірно. Дякую.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

Прошу визначатися та голосувати.

це ратифікація, я пропоную без обговорення. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (реєстраційний номер 0100). Прошу підтримати та проголосувати. За-310 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryаnair у Мінську (реєстраційний номер 5597). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-219 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко Олександр Олександрович. Шановний головуючий, шановні колеги! Комітет на своєму засіданні 2 червня 2021 року розглянув питання про проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryаnair у Мінську, внесений народними депутатами України. Вважаючи за необхідне реагувати на існуючі виклики і загрози міжнародній безпеці, що, безумовно, впливає на національну безпеку України, комітетом пропонується розглянути та рекомендувати Верховній Раді України прийняти вказаний проект постанови Верховної Ради України. Шановні колеги, постанова має на меті схвалити заяву, в якій засуджується факт примусової посадки пасажирського літака та дії білоруської влади, які поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Вказані дії є порушенням Міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного простору. Схвалення заяви буде яскравим проявом солідарності із державами-партнерами, передусім державами-членами Європейського Союзу та США, і підтримкою позицій світової спільноти щодо необхідності невідкладного розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто хто його вчинив. Отже, шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу.

Шановний пане Голово, шановні колеги, я, звичайно, з цієї трибуни могла би зараз говорити про (в лапках) "конструктив влади", як і з іншими законопроектами, коли головним є прийняти неякісний закон, а замінити законопроект опозиції з непопулярними вам тут прізвищами своїм законопроектом. Я могла би говорити про те, що ініціаторами нашої заяви, нашого звернення було 26 народних депутатів, в тому числі із монобільшості, за що я вам дякую. Я би могла говорити про те, що постанова і звернення, підготовлена і яка розглядається зараз, відсотків запропонований нами текст. Але хочу сказати про інше, про те, що диявол, як завжди, криється в деталях. І ці зміни до постанови, до цієї заяви зробили її абсолютно нікчемною, беззубою і абсолютно невиразною. що ця заява – це квінтесенція зовнішньої політики чинної влади. Вона полягає в тому, що сьогоднішня влада вимагає від західних партнерів, щоб їм допомагали, приймали в ЄС, приймали в НАТО, давали кредити, питає про щось у Байдена, в чомусь звинувачує Меркель, а сама нічого робити не хоче і не збирається. Вона навіть не може назвати міжнародний злочин злочином. Вона не може назвати державний тероризм державним тероризмом, не може звернутися до міжнародних інституцій з тим, щоби вимагати розслідування і притягти винних до відповідальності. Колеги, нагадую, ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Ми не маємо бути підрозділом ОПУ, ми не маємо бути підрозділом Міністерства закордонних справ. Давайте зрештою приймемо політичну позицію і покажемо нашу підтримку народу Білорусі і покажемо, звернемося до інших колег міжнародних і визнаємо міжнародних терористів міжнародними терористами. Дякую. Соломія Анатоліївна Бобровська. 10:52:29 БОБРОВСЬКА С.А. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Ми дуже часто на міжнародній арені претендуємо і говоримо про себе, що ми є регіональними лідерами. Чи справді ми такими є? Регіональними лідерами в чому і з ким? Ми не стягуємо і не реагуємо ані на події в Республіці Молдова, ані в Грузії, ані в Білорусі. Якщо ви чітко прочитаєте, що сталося між неділею і понеділком в новинах, зокрема білоруських, ви не побачите реакцію української держави. Ви знаєте, і навіть заява, невеличка заява речника МЗС, вона була недостатня для того, щоб почути, що ж скаже регіональний лідер Східної Європи і заступиться чи підтримає білоруський народ, про який ми тут говоримо з серпня місяця минулого року. І така заява, яка сьогодні внесена в зал, вона абсолютно не сприяє цьому лідерству. Це неправильно, це некоректно, це не по-дружньому до представників інших фракцій – в ніч зареєструвати заяву, яка фактично потоне сотнях інших заяв і яка не несе за собою абсолютно нічого. Безперечно, вона ставить нас всіх на розвилку, тому що ми будемо голосувати за цю заяву. Це хоча би щось від українського парламенту і, як завжди, запізніло. Але у мене ще інше питання. А що ми робимо сьогодні, знаючи, що Російська Федерація поглинає фактично Республіку Білорусь і фактично у нас під кордоном, яка межує і має більше тисячі кілометрів, фактично стає інша держава і буде готова до здійснення агресії. Нагадаю, більше тисячі кілометрів. Що ми з ними робимо? А що ми робимо з політичними біженцями? А чи даємо ми громадянство білорусам, які з нами з 2014 року? Ні. А ви знаєте, що в Державну міграційну службу попасти гірше, ніж в Держгеокадастр? Тому Польща і Литва стають фактично лідерами і показують поведінку, як себе вести. Мені прикро, що така заява ні про що сьогодні приймається. Мені б хотілося, щоб ми білоруський народ підтримали набагато більшими і практичними кроками, і, зокрема, і в різкій заяві від українського парламенту. Дякую. Слово надається народній депутатці Білозір Ларисі Миколаївні, депутатська група "Довіра". Бакунець Павло Андрійович. Ми, українці, дуже добре розуміємо ціну свободи, ціну незалежності, ціну демократії. За це платили найдорожчим – своїм життям наші з вами батьки, дідусі, прадіди. За це, за територіальну цілісність нашої країни сьогодні відплачують найдорожчим – своїм життям і наші сучасні герої, котрих оплакує і котрими гордиться вся наша країна від Закарпаття, Франківщини, Львівщини аж до Луганщини. І сьогодні у білорусів може бути такий же самий важкий шлях попереду – шлях до їхньої демократії. І вони, як і ми, потребують міжнародної підтримки в цій боротьбі з їхнім диктаторським режимом. Тому сьогодні цією постановою ми підтримуємо демократичний вибір наших сусідів білорусів і засуджуємо диктаторський режим самопроголошеного Президента. Режим, який нищить демократію, режим, який дозволив собі міжнародне повітряне піратство, засуджуємо режим, який зневажає права людини. Тому закликаю всіх нас у залі підтримати цю постанову, підтримати білорусів у відстоянні їхнього вільного вибору, а цим самим і зменшити можливість агресора розпустити свої лещата,

Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. 2014 рік: літак з Президентом Болівії Ево Моралесом було примусово посаджено у Відні. 2016 рік: "Белавіа" вилетіла з "Жулян", Київ, долетіла до кордону з Білоруссю, розвернули, посадили, зняли з літака Армена Мартиросяна, який не подобався "попєрєднікам".

Ніхто ж не закриває простір над Німеччиною, жоден парламент не встає на вуха. Я ще раз хочу підкреслити, приклад України з Мартиросяном. Білорусь не закривала ніякого повітря з Україною, висловила в дипломатичний спосіб ноту. Що ж ми сьогодні робимо: розслідування ІCАО, хочемо сьогодні ускладнити і так непрості відносини з Білоруссю? 4,2 мільярда доларів – товарообіг, 50 відсотків поставок нафтопродуктів від Білорусі, мінський майданчик був забезпечений нам, непризнання анексії Криму, лояльна ситуація до України у конфлікти на Донбасі. 295 підприємств з українськими інвестиціями в Білорусі, із них 117 спільних і 178 на сто відсотків з українським капіталом. Що ж ми робимо? Пересварилися зі всіма. Зараз українці літали за 7 тисяч гривень до Росії через Мінськ. А зараз літають за 30 тисяч гривень через Варшаву та інші країни. Ми маємо думати про національні інтереси України, а не хайпувати на незрозуміло яких провокаціях. Дякую за увагу. Шановні друзі, я закликаю підтримати це рішення однозначно. Разом з тим хочу нагадати всім колегам, що Роман Протасевич мій побратим. Це людина, яка була на фронті. Яка тісно взаємодіяла з батальйоном "Азов", яка працювала там як фотограф і була поранена безпосередньо на фронті під час бойових дій. Я вважаю, що ми маємо це пам'ятати, що це людина, яка в 14-15-му році поїхала зі своєю місією підтримати українську державу. Разом з тим, я хочу сказати про те, що РНБО, Президент не повинні зупинятися. У нас білоруські олігархи заробляють в Україні. У нас неприкритий кордон з Республікою Білорусь північний. У нас є дуже багато інших проблем. Зокрема, білоруських добровольців, буквально сьогодні вночі, не пускають в Україну з території Польщі за надуманими причинами. Проблем багато. Підтримаємо цю… Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" буде голосувати за цей проект. Хоча ми прекрасно розуміємо, що його можна було б виписати набагато чіткіше, тому що ми всі стикнулися з прямим проявом акта державного тероризму. Коли журналіста, блогера, молодого хлопця, який бореться за вільну Білорусь, за вільну Білорусь від тоталітаризму, із-за нього саджається пасажирський літак, і його арештовують і катують в буцегарнях білоруського лукашенківського режиму. І, безумовно, я хотів би сказати, що коли лунають голоси про те, що ми, мовляв, дивіться, відштовхуємо в такий спосіб Лукашенка ближче до Путіна, це не ми відштовхуємо і не світ відштовхує, він сам себе давно заштовхує в лапи Путіна. Тому що заради того, щоб залишитися при владі, він готовий вбивати, знищувати, розстрілювати власних громадян. Він не дає можливості ні вільних виборів, ні свободи слова, ні вільної думки. Тому ми мусимо бути в першу чергу солідарними з народом Білорусі, а не з режимом Лукашенка. Треба голосувати "за".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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-280 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення... З процедури – Ніна Петрівна Южаніна. після, розглядатися після основного Закону 5153. Це дуже важливо. Якщо можна, зробіть це. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніна Петрівна, дійсно, він стоїть трохи далі, але я впевнений, що ми до нього дійдемо і сьогодні його розглянемо. Я поставлю вашу пропозицію, але буде тоді зал визначатися, якщо ви не заперечуєте. Ставлю на голосування пропозицію Ніни Петрівни Южаніної. Прошу голосувати.

За-182 Рішення не прийнято. підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстраційний номер 5155). Шановні колеги, хтось буде наполягати на правках?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 та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстраційний номер 5155). Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам (реєстраційний номер 4184). Це друге читання. Хтось буде наполягати на правках? А хто буде наполягати на правках? Дайте список, будь ласка. На всіх правках ви будете?

Дякую. Шановні колеги, даним законопроектом вводиться ставка ПДВ 20 відсотків на всі послуги онлайн, що придбаються у нерезидентів. Разом з тим я не можу погодитися з певними об'єктами оподаткування. Наприклад, пропонується оподатковувати ставкою ПДВ 20 відсотків онлайн-книжки та журнали. Попросту кажучи, книжки, куплені на амазоні онлайн, на kindle, чи будь-які підписки журналів іноземних будуть збільшені в ціні на 20 відсотків. Я вважаю, що це неправильно обмежувати доступ наших громадян до книжок, до освіти і не слід робити їх дорожчими. Це не є якісь суттєві надходження до державного бюджету. І, власне, в жодній країні Європи не існує ставки 20 відсотків на амазон. Суто якщо зайти на амазон і подивитися ставки ПДВ, ви побачите, що вони або нульові, або суттєво менші. В Україні діє ставка ПДВ на книги і онлайн-журнали 0 відсотків, і не потрібно запроваджувати їх також. Я пропоную врахувати правку, щоб не оподатковувати онлайн-книжки та журнали. Дякую. Ставлю на голосування 5 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-182 Рішення не прийнято. 26 правка Заблоцького. 26-а, правильно? Шановні колеги, звертаю увагу ще на більш принципову правку. Цим законом також вводиться ПДВ на онлайн-освіту. Тобто ті курси, які будуть куплятися онлайн з метою навчання, вони будуть також збільшені в ціні на 20 нас в Україні знову ж таки ставка ПДВ, яка діє на освіту, є нульова. І це є вірно, і це є правильно. Даним законопроектом вводиться складна система, що на якісь неофіційні форми навчання чи то офіційні буде податкова визначати, на які онлайн-курси буде ставка ПДВ, на які не буде. Я вважаю це принципово неправильним. Тому прошу вас, колеги, підтримати цю правку з тим, щоб ми вводили ставку ПДВ 20 відсотків на онлайн-освіту. Я думаю, зрозуміло, чому це правильно. Дякую.

де звільняємо від оподаткування всі освітні послуги, причому як ті, які надаються в електронній формі в Україні, так і ті, які надаються за кордоном. Але ці освітні послуги визначаються переліком спеціальностей і кваліфікацій, які визначаються Кабінетом Міністрів. Тут від дизайну до чого завгодно, до фінансів, до математики, це все практично. Але курси, яким чином влаштувати "тараканьи бега", напевно, сюди не потраплять. Аби не було маніпуляцій, ми формально це обмежуємо. Будь ласка, немає цієї проблеми, ми її вирішили. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування правку номер 26 народного депутата Заблоцького. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-163 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Ніна Петрівна Южаніна, 9 правка. і почули голову комітету, який сказав неправду. Ми на комітеті дискутували щодо освітніх послуг. Насправді ніякі вищі навчальні заклади не в Україні, в них не відповідає назва спеціальності чи курсу навчання тим, що є в Україні. Скажіть, будь ласка, це вони мають підлаштовуватися під нас? Це ваші ж діти будуть навчатися. І це інтернет-навчання, яке різні має форми: з вчителем, без вчителя. Ви зараз не підтримали те, що потрібно буде всьому суспільству в майбутньому, це ваше майбутнє. Тому я прошу підтримати поправку і думати, зараз ми розглядаємо самі ключові поправки – поправки майбутнього, тому що це насправді вперше в нашій країні запроваджується. В інших країнах такі системи існують – оподаткування інтернет таких послуг. Але кожна країна для себе визначає чіткий перелік, тут можна перегнути палку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 9 Южаніної. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 11:10:43 За-159 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка, Южаніна, 25-а. Шановні колеги, дуже прошу знову подивитись на 25 поправку – освітні послуги. При розгляді в комітеті ми виписали, вірніше пан голова комітету виписав нову редакцію, і вважає, що вона спрацює саме так, як він це бачить. При розгляді навіть на комітеті всі члени комітету мають різну думку, і нема в нас таких визначень. Тому що зараз в 20 поправці пан Гетманцев запропонував щодо освітніх послуг: постачання послуг з дистанційним навчанням в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, в тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів і так далі. Все це буде оподатковуватися, так зараз запропонував комітет. Я пропоную освітні послуги взагалі виключити із оподаткування. Підтримайте, будь ласка, 25 поправку, це наш останній шанс виключити освітні послуги із оподаткування і здорожчання… Ставлю на голосування правку номер 25. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-166 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Крайня правка, да, Ніна Петрівна, 75-а?

вартість цих послуг, об'єм цих послуг, абсолютно незрозуміло, їх не можна прорахувати. Зате те, що зараз намагаються виключити із норм діючого Податкового кодексу, норма, яка була запобіжником зловживання на рекламних послугах, норма, яка принесе збитки державному бюджету 2,2 мільярда гривень, зараз хлопці молоді вирішили, що цьому вже не час. Тобто через рекламні послуги, закуплені за межами України, буде оптимізовуватися податок на прибуток, і це прямо вказано у висновку Міністерства фінансів. Зате доходи, які пропонується взяти з інтернет-послуг, абсолютно незрозумілі, чи буде й далі в нас працювати гугл і всі інші сфери, про які ми говорили з вами під час першого читання. Тому прошу залишити обов'язково цю норму,

рекламних послуг. Тобто якщо я надаю рекламну послугу і за кордоном надається, то з цієї суми утримується 20 відсотків З юридичних послуг не утримується, з консультаційних послуг не утримується, залишився лише цей архаїзм – рекламні послуги, який стримує розвиток рекламного ринку і заганяє їх в тінь. Бо вони не працюють як підприємці, вони розраховуються картками, картками розраховуються як фізичні особи, і фактично ринку цього не існує. До нас звернулися багато асоціацій, які працюють в ІТ-сфері, аби цей архаїзм прибрати. Ми погоджуємося з тим, що його треба прибрати. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 75 поправку народної депутатки Южаніної Ніни Петрівни. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Ніна Петрівна, все? На якій? що це якраз і не юридичні послуги, це послуги, які дуже легко наганяються через акти виконаних робіт без підтвердження. Ганьба! Якщо не розумієте, не беріться і не руште систему, яка існує. Щодо 160 поправки. Знову ж Міністерство цифрової трансформації, яке мало б стояти на захисті тих твердих технічних правил і вимог, не підтримало те, що запускається ця програма не просто з 1 січня, система оподаткування, не просто з 1 січня 2022 року, а наступних за кварталом впровадження у промислову експлуатацію програмного забезпечення електронного сервісу ПДВ для осіб нерезидентів. Це ж обов'язкова умова для того, щоб ресурс був захищений, для того, щоб не було ручного втручання, для того, щоб іноземці нам довіряли, що програмне забезпечення відповідає всім технічним вимогам. Ставлю на голосування 160 правку Южаніної. Прошу визначатися та голосувати. За-133 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Ніна Петрівна, з вашими правками все? Наступна правка, Ковальов, 73-я. Після цього переходимо до голосування. Правильно?

Дякую, шановний Голово, що дали слово. Чесно кажучи, цей законопроект є дуже революційним, який надасть до державного бюджету додаткові мільярди гривень. І про те, що твердження, що послуги освітні або рекламні будуть здорожчувати, це є неправдою, оскільки, ви подивіться, скільки рекламні послуги у нас розвиваються. І я вважаю, що все ж таки транснаціональні корпорації, які заробляють в Україні мільярди доларів, вони повинні платити податки саме в Україні. Тому всіх закликаю проголосувати за цей законопроект, який дійсно надасть нам можливість збільшити базу оподаткування і збільшити надходження до державного бюджету. Дякую за увагу. Ставлю на голосування правку номер 20. Вона врахована. Гео Лерос. Гео Багратович, будь ласка. У мене питання до голови комітету. За що ж ви так ненавидите пана Зеленського, що він каже, що освіта повинна бути безкоштовною? Навіщо оподатковувати 20 відсотками онлайн-освіту? Треба її робити максимально доступною. Тому я звертаюсь до зали, не підтримуйте цю поправку для того, щоб онлайн-освіта була, не була дорожчою на 20 Гео Багратович, шановна моя людино, почитайте закон. Ну, почитайте закон. Ну, зверніть, будь ласка, увагу на 93 поправку, де ми саме ці послуги виводимо з-під оподаткування, виводимо як для резидентів, так і для нерезидентів – для всіх. Розумієте? Ну, давайте критикувати, поглиблюючись у тему, я вас дуже прошу. Дякую. Переходимо… Ставлю на голосування правку номер 20. Вона була врахована комітетом. Правка Гетманцева. Прошу підтримати та проголосувати. Ставиться на підтвердження. За-248 Рішення прийнято. Переходимо до голосування за закон у цілому.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 за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам (реєстраційний номер 4184). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-283 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами у сфері космічної діяльності (реєстраційний номер 5017). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-250 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань економічної політики Наталуха Дмитро Андрійович. Необхідне обговорення? Чи можемо голосувати без? Без. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозиціями комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання, згідно з частиною першою статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами влади у сфері космічної діяльності (№ 5017). Прошу підтримати та проголосувати. (Шум у залі) Я тільки що задавав питання. За-260 Рішення прийнято. Шановні колеги, коли я задаю питання, ви тоді не відволікайтесь. Дякую. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами (реєстраційний номер 5094). Необхідне обговорення? Можемо голосувати? Всіх почув, всіх побачив?

Лише вам? (Шум у залі) Тоді, будь ласка, ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Кондратюк Олена Костянтинівна. вашого колеги, який любить швидкість. Він каже, що ми один одного дуже мало знаємо. То я хочу ще раз представитися. Я, Олена Костянтинівна Кондратюк. Дякую дуже. Що стосується законопроекту. Ви знаєте, взагалі сфера регулювання реклами у нас достатньо є розвинута, але, на жаль, ніяк не доходили руки до сфери зовнішньої реклами. І ми в минулому скликанні дуже багато доклали зусиль, щоб разом з профільними асоціаціями, з депутатами різних фракцій напрацювати базовий закон. Слава Богу, що в цьому скликанні, завдяки комітету профільному, вдалося це зробити. І я дякую всім авторам, хто долучився з різних фракцій і груп до цього закону. Ви знаєте, самим основним, що хотілося сказати, що це профільний базовий закон, який консолідує всі норми і вимоги щодо зовнішньої реклами. Там чітко прописані всі вимоги видачі дозволів до зовнішньої реклами. Ми йдемо прозорістю і відкритістю, тому що вся інформація про власників, про відповідальних за рекламу буде розміщена на спеціальному сайті. Кожен білборд отримає спеціальний QR-код, де ви можете знати, хто його розміщує, скільки він коштує і так далі. В історичних частинах міст більше не повинно бути засилля якраз рекламних конструкцій. Нам вперше вдасться якраз налагодити всю систему закриття "сірих", непрозорих розміщень зовнішньої реклами. І я дуже сподіваюся, що наші міста, наші обласні центри на 50 відсотків зменшать кількість рекламних конструкцій. Я думаю, що це призведе тільки до ефективності реклами. І я дуже дякую всім, хто доєднався, ще раз.

Сушко Павло Миколайович. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! В Україні нарешті з'явився шанс навести лад на ринку зовнішньої реклами. Ми пропонуємо впорядкувати її так, щоб вона не тільки естетично вписувалась в міський та заміський ландшафти, але і працювала для людей. Люди, дивлячись на білборди, на сітілайти, мають розуміти, що їм не просто пропонують якісь товари чи послуги, а те, що й розміщені тут конструкції мають працювати і працюють на громаду. Люди мають знати, що власники рекламоносіїв сплатили всі податки, і за їх гроші в їхньому місті чи селищі ремонтують школи, будують дитячі садочки, відновлюють парки та сквери. Вони повинні розуміти, що реклама їм також вигідна. Зміни, які ми пропонуємо, по-перше, дозволять збільшити надходження до бюджетів. За нашими підрахунками вони виростуть майже вдвічі. Тільки уявіть собі, скільки корисного можна зробити за ці кошти. І по-друге, зараз буде можливість чітко контролювати, на що спрямовуються кошти з рекламних конструкцій. Це все буде легко перевірити. До того ж, ми зробимо так, щоб були створені публічні електронні носії, реєстри рекламних носіїв. Це дуже важлива інновація: кожен рекламний носій буде промаркований за допомогою QR-коду, відповідного до якого будь-яка людина зможе самостійно або через смартфон перевірити, чи законно встановлена реклама поблизу їх дому, на шлях до роботи чи в місцях відпочинку. Прозоро і чітко прописані в законопроекті процедури зменшать корупційну складову. А також до другого читання ми внесемо зміни і поправи щодо соціальної реклами, і вона також буде працювати щодо підвищення толерантності до людей з інвалідністю. пропоную прийняти цей законопроект. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую.

Шановні колеги, вітаю вас! Таке враження, що ми знову перейшли до режиму турботемпу. З приводу ряду законопроектів сьогоднішнього дня. Наша депутатська група звертає увагу головуючих на пленарному засіданні, що не треба продовжувати такий темп роботи, тому що він в ущерб прийнятим якості законопроектам. Що стосовно даного законопроекту, ми його будемо підтримувати. Ми вважаємо, що давно треба навести порядок в хаосі зовнішньої реклами. Особливо, що стосується розміщення реклами в ряді об'єктів, велосипедні доріжки, візуальна звукова система оповіщення метрополітену, вокзалах і так далі, що шкодить і здоров'ю людей, і безпеці людей, і тому подібне. Безумовно, ми – за. Але разом з цим у нас є певні зауваження. Зокрема, щодо принципу, впровадження принципу мовчазної згоди під час надання дозволів на розміщення засобів зовнішньої реклами. От скажімо, суб'єкт господарювання вважається таким, що набув права на встановлення зовнішньої реклами в останній день строку розгляду заяви. З одного боку, така норма, ну, скажімо так, буде позитивно розцінена, оскільки вона перешкоджає необґрунтованому затягуванню строків подачі, видачі дозволів і там бюрократизація цього питання, але з іншого боку, призводить до ряду проблем. Незрозуміло, яким чином суб'єкт господарювання повинен буде у подальшому доводити законність розміщення засобу зовнішньої реклами і так далі. Крім цього, цей законопроект пропонує на кожній конструкції розмістити QR-код, за яким в електронному реєстрі можна буде перевірити дійсність дозволу на її розміщення. Нам не зрозуміло, яким чином буде діяти ця норма щодо QR-коду у разі застосування принципу, власне, цієї мовчазної згоди. Тому ми пропонуємо прийняти, наполягаємо тільки в першому читанні і просимо, наша депутатська група просить не скорочувати подання поправок при розгляді даного законопроекту. Дякую

Шановні колеги, я вийшов на цю трибуну, оскільки ми зайшли в обговорення, тільки для того, щоб подякувати. Подякувати Олені Костянтинівні Кондратюк, яка з колегами у Верховній Раді восьмого скликання розпочала роботу над цим дуже важливим законопроектом, який індустрія і наші міста, і містечка, і села, і наші дороги автомобільні, автошляхи чекали більше 10 років. Тому я дякую всім колегам, які працювали над цим законом в минулому скликанні. Я дякую своїм колегам у комітеті: Павлу Миколайовичу Сушку і решті колег, які працювали над цим законом в цьому скликанні. Я дякую всім фракціям, а це всі фракції, які підписалися під цим законом. Так, я згоден з Тарасом Івановичем Батенком, що там треба дещо доопрацювати. І, звичайно, ми будемо вдячні за всі конструктивні правки. Я сподіваюся, колеги, на вашу підтримку. Цей закон перезрілий, він насправді допоможе і зробити Україну кращою просто зовнішньо, і привести сюди інвестиції, і привести сюди нові технології, і заробити багатьом пересічним українцям, які працюють в цій індустрії, а решті всім нам отримати якісні сучасні рекламні послуги. Закликаю вас проголосувати в підтримку цього закону. Запрошую ще раз всіх зацікавлених долучатися до подання конструктивних правок до цього закону. І дуже буду вдячний вам всім за підтримку. А колегам, які над ним працювали, ще раз, ще раз дякую. Дякую. Прошу передати слово шановному народному депутату України Павленку Юрію Олексійовичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Павленко Юрій Олексійович. 11:32:51 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, фракція "Опозиційної платформи - За життя" проти того хаосу в зовнішній рекламі, який є сьогодні. Фракція "Опозиційної платформи - За життя" проти того, що неконтрольованою зовнішньою рекламою знищується краса і багатство нашої національної культурної спадщини. Ми проти того, що на дорогах зовнішня реклама фактично несе в собі загрозу життю і здоров'ю наших громадян. Тому "Опозиційна платформа - За життя" буде підтримувати даний законопроект у першому читанні. Давно назріло питання навести лад і порядок в розміщенні зовнішньої реклами в країні. Над цим законом працювало не лише це скликання, але ще в попередньому скликанні основа цього закону була підготовлена. На жаль, парламент попереднього скликання не спромігся ухвалити даний законопроект. Тому те, що вистачило політичної волі внести в порядок денний, почати розгляд даного законопроекту, і я сподіваюся, що сьогодні в першому читанні він таки буде схвалений. А ті недоречності, неточності і деякі негативні моменти, які все ж таки є в даному законопроекті, нам спільно вдасться виправити під під час підготовки до другого читання. У всякому разі і профільний Комітет гуманітарної та інформаційної політики на це максимально налаштований, а також наша фракція "Опозиційної платформи - За життя" зробить все, аби це був системний дієвий дієвий законопроект, який був би на користь країни, і з іншої сторони, давав можливість розвиватися і тим, хто працює на цьому ринку. Тому ми підтримуємо в першому читанні і закликаємо парламент голосувати "за". Прошу передати слово Івану Крульку. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ми зараз розглядаємо надзвичайно важливий законопроект, і я хотів би подякувати авторам цього законопроекту, моїм колегам по "Батьківщині" віце-спікерці Олені Кондратюк, Олександру Рафкатовичу Абдулліну за те, що дійсно внесений абсолютно комплексний законопроект, який позитивно вплине на питання регулювання рекламної діяльності. Рекламна діяльність – це завжди була сфера, де існували значні корупціогенні чинники. І те, що цим законопроектом серед іншого вводиться відкрита електронна інформаційна база даних місць розташування рекламних засобів, дозволить значно знизити корупційні ризики в цій галузі. А доповнення Закону "Про рекламу" новими вимогами позитивно вплине на безпеку дорожнього руху. Нам потрібно відходити від тієї практики, коли Україна, наші українські міста поступово перетворюються на території, які повністю заполонені бігбордами, де не можна нормально проїхати. Це негативно впливає на безпеку дорожнього руху, це відволікає водіїв, це не дає можливості нормальному вигляду українських міст і історичних будівель, які є в українських містах. Тому я вважаю, що цей законопроект дійсно вирішує системно ці всі питання. Я ще раз хочу подякувати авторам. І фракція "Батьківщина" в повному складі буде підтримувати цей законопроект у першому читанні. Дякую. Олег Анатольович Макаров, після цього – Княжицький, після цього – Шахов і голосуємо за закон. Шановні колеги, будучи депутатом Київради, мені довелося працювати над реформою зовнішньої реклами у місті Києві. Завдяки співпраці депутатів місцевої влади і бізнесу цю реформу вдалося успішно втілити в життя. В результаті бізнес отримав у Києві зрозумілі, прозорі антикорупційні правила гри, а місто – сучасні європейські конструкції на вулицях та їх скорочення практично на 70 В процесі підготовки мені як юристу стало зрозуміло, що треба міняти законодавство, яке регулює зовнішню рекламу в Україні. Багато київських законодавчих підходів увійшли в цей законопроект: це і схеми вулиць, класифікатори рекламних конструкцій та багато іншого. Я переконаний, що наявні правові колізії різночитання, які були в законі, нам вдасться подолати. Пропоную підтримати цей законопроект і дати прозорі правила бізнесу. Дякую. "Європейська солідарність" підтримає проект в першому читанні, але звертаємо відразу увагу на правки, які будемо вносити до другого. По-перше, ми проти того, щоб на об'єктах культурної спадщини місцевого значення розміщувалася реклама без жодного контролю. Закон це дозволяє. Ми проти того, щоб в ареалах історичних місць реклама дозволялась без органів, які відповідно це контролюють, так, як це є зараз. Такі міста, як Львів, взагалі весь центр можна буде завісити рекламою. звичайно, закон забороняючи рекламу на пам'ятках культури загальнонаціонального значення, дозволяє її на риштуваннях, конструкціях. Таким чином там, де стосується забезпечення захисту культурної спадщини, "Європейська солідарність" подаватиме правки, а закон зараз в першому читанні підтримуємо. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. 11:39:09 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Безумовно, група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект, нарешті нас почули. Треба влаштувати ситуацію і провести аудит всіх рекламних щитів, як страховиська, стоять після тих реклам після виборів, і ніхто за ними не слідкує. Де соціальна реклама на цих щитах? Хто буде сплачувати в бюджет кошти за те, що поставили цих страшенних баклуш, і ніхто не відповідає? Хочемо жити в Європі, а живемо в "п'ятій точці". Будь ласка, поїдьте всі до Європи. Да відкрийте просто інтернет, гугл, як там розташована реклама, хто за неї відповідає. Є чиста вертикаль, за яку треба сьогодні відповідати. Дякую. Ми проголосуємо і підтримаємо цей законопроект. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами (реєстраційний номер 5094). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-334 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій (реєстраційні номери 4147, 4147-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою… Після цього вже, добре. Я після цього дам перерву. Розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-249 Рішення прийнято. До слова запрошується народний України Коваль Ольга Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане Голово! Питання розвитку персоналу і підвищення кваліфікації працівників є надзвичайно актуальне для вітчизняного ринку праці. В Україні у нас на разі є дуже велика кількість людей, які володіють певними вміннями і навичками, але чомусь не можуть працевлаштуватися. Якраз законопроект 4147 пропонує зміни, які дадуть можливість особам присвоювати часткові кваліфікації. Це забезпечить кращу реалізацію їх на ринку праці, дасть можливість отримувати відповідні навички і вміння і обіймати відповідно швидше посаду. Більш того, законопроект даний пропонує Національному агентству кваліфікацій встановлювати перелік робіт, які не потребують наявності певних кваліфікацій. А також ще пропонується запровадити реєстри видів занять і кваліфікацій. Створення цього реєстру надасть ринку праці і інвесторам ефективні інструменти для впровадження нових професій на ринку праці. Також законопроект пропонує встановити верховенство професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою. Що це дасть? Це дасть перш за все усунути проблеми, з якими стикаються роботодавці під час підвищення кваліфікації працівників та надання їм вищих розрядів. Колеги, даний законопроект підтримав профільний комітет. До нього надано ряд

Колеги, всім доброго дня! Я хочу звернути вашу увагу на один принциповий момент. В чому у нас виникли певний спір і дискусія на Комітеті соціальної політики – це в тому, що мій законопроект, який, до речі, підписали 27 народних депутатів майже з усіх фракцій, вважають, що особливо важливим для нашої країни є прийняття спеціального окремого Закону про національну систему кваліфікацій. Так працює вся Європа, так працює весь світ і так повинно бути в нашій країні, якщо ми хочемо, щоб система освіти і практичні всі сфери в нас розвивалися. І коротко, в чому ще в нас є відмінності з цими законопроектами. Дуже важливо саме в цій сфері вибудувати нову термінологію, і безпосередньо в альтернативному законопроекті включені такі принципово важливі терміни для цього законопроекту і для всієї сфери – це професія та трудова функція. І друге. В нашому законопроекті передбачено, що реєстр професій міститиме інформацію про професії, які не потребуватимуть створення додаткового реєстру з переліком робіт, які не потребують наявності особи повних або часткових кваліфікацій. Це дозволить спростити, значним чином спростити адміністрування реєстру професій та уникнути формування додаткових витрат і методик. І, звичайно, ми не підтримуємо те, щоб були лобістські норми, які передбачають перевагу для окремих суб'єктів цього ринку. Колеги, я прошу підтримати альтернативний законопроект. Дякую. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галині Миколаївні Третьяковій. Шановні народні депутати, шановний головуючий! Метою обох законопроектів є стимулювання розвитку національної системи кваліфікації. Це друга спроба парламенту підійти до цієї тематики для того, щоб в українців з'явилася часткова кваліфікація і додаткова кваліфікація, яка не буде потребувати отримання окремої а призначення такої кваліфікації буде здійснюватися в структурі, яка створена вже в Україні, і називається Національне агентство кваліфікації. Насправді обидва законопроекти зачіпають одні і ті ж самі статті Кодексу законів про працю, законів України про оплату праці, про освіту і про зайнятість населення. Я не буду детально оцінювати, бо авторки цього законопроекту зробили, комітет детально розглянув, в тому числі і висновок бюджетного комітету, за яким поспілкувалися з Мінфіном. Але хочу сказати, що Міністерство економічного розвитку каже про те, що 4147 і 4147-1 потребують доопрацювання.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, нас у дитинстві вчили чому: учись, учись, учись і ще раз учись. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект. Депутатська група "Довіра" – за. Треба дати нові робочі місця, навчити людей, навіть і похилого віку, користуватися комп'ютером, не просто в телефоні, який сьогодні "нокіа" ще у бабусі чи у дідуся, провести в кожне село інтернет. Ми найкраща держава з програмістів. Нам повинна проривна революційна сьогодні економіка, наповнюючи бюджет України, розвиватися саме через ноу-хау, яке є у світі. А ми живемо сьогодні в кам'яному столітті. Якщо не хочете, щоб працювали державні шахти, то передайте їх, будь ласка, тоді в руки людей, які можуть їх підняти з колін. Або навчіть шахтарів іншим професіям і дайте вплив в економіку держави. Ви подивіться, 70 тисяч лікарів "дременули" з країни. Чому? Тому що немає нормальної заробітної плати. Так треба, значить, навчити людей, щоб вони заробляли по 5 тисяч доларів, як зароблять сьогодні айтішники, які їдуть також у Дубай, в Єгипет, в Азію, у Японію, у Китай. тому випадку треба підтримувати цей законопроект. Прошу підтримати, опозицію і монобільшість об'єднатися. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра".

Колеги, ніхто з нас не заперечує в тому, що наша система кваліфікацій потребує змін. Зараз ринок праці потребує швидких, динамічних змін. Якраз даний законопроект і пропонує пришвидшити присвоєння особам кваліфікацій, а саме я маю на увазі часткових кваліфікацій. Ми зараз зіштовхнулися із складними обставинами в зв'язку з коронакризою в нашій країні, багато людей втратили роботу. Давайте допоможемо їм, маючи ось ті навики, вміння, знання, знайти роботу і отримувати відповідну достойну заробітну плату. Те, що говориться, що є якісь певні Колеги, я прошу вас, будь ласка, підтримайте законопроект і дайте право людям працювати, якщо вони мають навики і вміння. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна президія, народні депутати! Державі насправді потрібен реальний Закон про Національну систему кваліфікацій, і я погоджуюсь з автором альтернативного законопроекту. Саме такий проект закону, увага, був поданий ще раніше, до реєстрації основного і альтернативного законопроектів, який ми зараз розглядаємо. Авторами виступили Юлія Тимошенко і майже вся фракція "Батьківщина". Ми вважаємо, що саме наш законопроект, який чинним... чином чи дивом не потрапив на розгляд ні в комітет, ні в сесійний зал, вирішує питання кваліфікацій сьогоднішній день. Однозначно потрібно, щоби держава регулювала і давала можливість інколи навіть частково кваліфікувати ту професію, яку нині можна поділити на три окремі деструкції. Через те, шановні колеги, ми вважаємо, що фракція "Батьківщина" прийняла рішення не голосувати ні основний, ні альтернативний. А будемо подавати правки до другого читання у разі проголосування, тому що ми маємо чітку позицію. І ще раз звертаюся до президії, щоб дотримувались все-таки Регламенту і реєстрували ті законопроекти і виносили в сесійну залу, які реєструються в порядковому номері. А команда "Батьківщина" проект Закону про Національну систему кваліфікацій зареєструвала 16.07.2020 року за номером 3859. Дякую. Шановний пане Голово, шановна президія, хочу сказати, що фракція "Європейська солідарність" буде підтримувати законопроект 4147. Перше, що Національне агентство кваліфікацій – це незалежна оцінка професійних кваліфікацій. Друге. Національне агентство якраз на сьогоднішній день реалізовує державну політику. Третє. Цей закон зберігає незалежність і колегіальність роботодавців, профспілок і центральних органів влади. Це гармонізація з європейською системою кваліфікацій, стандартів, стаття 432 Угоди Європейського Союзу. Введення реєстру занять професій як одне з завдань Національного агентства – це європейський спосіб визначення завдання у сфері кваліфікацій. П'яте. Важливо впорядкувати діяльність галузевих рад з розроблення професійних стандартів теж, які спрямовані, є в даному законопроекті. Разом з тим, хочу сказати, що внесення даних буде лише через погодження з роботодавцями або за їх ініціативи. І коли подивитися на кількість професій на сьогоднішній день, то хочу сказати, колеги, дуже три важливі порівняльні цифри. Перше, що на сьогоднішній день у класифікації Франції 500 професій, ми говоримо, в Німеччині – а коли ми дивимося у нас кількість – більше 9 тисяч. Це ставить той виклик, який вирішує даний законопроект. Прошу підтримати законопроект. Дякую. Поляков, після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Шановні колеги, пан Цимбалюк з "Батьківщина" був правий. Адже ми теж, наша фракція депутатська група "За майбутнє" подавала законопроект Ірини Констанкевич 3859 – щодо національної системи кваліфікації. Але маємо те, що маємо. Із запропонованих законопроектів ми проаналізували і підтримуємо законопроект нашої колежанки колежанки Гришиної Юлії 4147-1. Але в цьому законопроекті є ряд зауважень від освітян, тому ми наполегливо просимо не скорочувати строки подачі правок. І взагалі ми пропонуємо розглядати не тільки ці питання, а й питання закриття шкіл, питання підняття зарплат вчителям. Питання відсутності кадрів у школах, тому що скоро там не буде кому працювати. Це теж важливі питання, які треба виносити у цю залу. Дякую за увагу. Переходимо до голосування. Готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій (реєстраційний номер 4147). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Дякую. Шановний Дмитре Олександровичу, прошу підняти звіт ТСК по пожежах на Луганщині (№ 5588) вище в порядку денному та проголосувати до перерви без обговорення. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція зараз без обговорення проголосувати проект Постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії (5588). Немає заперечень?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 та дій/бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру (реєстраційний номер 5588). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-319 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Оголошується перерва до 12:30. Дякую,